Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj ćemo zakon raspravljati sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu o ovom Konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća sa sjednica odbora smo primili. Amandman je podnio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti učešće? Izvolite, državni tajnik gospodin Dražen Vikić Topić. Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti želi se precizirati status članova akademije. Naime, kako znate dosadašnjim zakonima se definira da su članovi HAZU-a redoviti počasni dopisni i članovi suradnici. Svi oni kad se izaberu jednom u članstvo imaju doživotno članstvo, ali u postojećem zakonu uvjeti za njihov izbor su definirani za redovite, počasne, dopisne. Međutim, za članove suradnike uvjeti su definirani u Statutu koji je naravno niži akt i uz to da su u tom Statutu definirani i uvjeti za reizbor. Ovim izmjenama bi se zapravo kao što sam spomenuo na neki način taj neravnopravni položaj članova suradnika popravio jer bi svi bili izrijekom navedeni navedeni u novom prijedlogu tog zakona. Znači kao članovi akademije, gdje bi bili definirani njihovi uvjeti izbora. To je to novo. Znači i u ovom novom zakonu će biti definirani okvirni uvjeti izbora za članove suradnike, odmah moram reći Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu koji kaže da će ovi članovi suradnici imaju jedan reizbor nakon 10 godina primitka, te nakon toga postaju trajno, doživotno članovi. Još jedna stvar koju je važno naglasiti je da se uočilo kada se krenulo sa izmjenama i dopunama tog zakona, da je mandat predsjedništva HAZU-a tri godine. Međutim, i prijašnja tradicija je bila da je mandat trajao četiri godine, a i u ovakvim ustanovama u svijetu su mandati obično četiri godine, pa je i prijedlog da se i taj mandat s novom izmjenom i dopunom zakona definira na četiri godine. Uz neke još manje promjene kao što su bilo da su pravilu kad se predlagalo za članove i suradnike u pravilu mlađi članovi tako je do sada stajalo u zakonu. Isto prihvaćamo prijedlog Odbora za zakonodavstvo da se to briše, jer se to ne može, da se to teško definira, nego naprosto moraju biti članovi koji to zaslužuju svojim radom što je i do sada napisano. Jer za pravo moramo spomenuti da se uvijek radi ili o redovitim profesorima ili o znanstvenim savjetnicima koji su prošli cijeli niz izbora ili reizbora na institutima i sveučilištima. Evo to bi bilo ukratko. Najljepše zahvaljujem. Hvala lijepo državnom tajniku. U ime odbora izvjestitelji žele li? Pa spojimo onda, najprije odbor pa poslije klub, i tako ste prijavljeni. Izvolite, uvaženi kolega Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, P.Z. 276. Podnijela ga je kao što znate Vlada. I taj zakon kao što isto tako znate u drugom čitanju. On je bio u drugom čitanju i nakon toga se nakon rasprave došlo do zaključka da su dva problema zapravo indicirana u tom prijedlogu zakona. Jedan je problem pitanje članova suradnika. Mene kao što je već i rekao gospodin državni tajnik to pitanje članova suradnika ostajalo negdje nedefinirano u tom smislu da su oni podlijegali reizborima nakon svakih 10 godina. Jasno da se onda postavilo pitanje kakvog ima smisla na izbore nakon svakih 10 godina idu već afirmirani znanstvenici, umjetnici koji imaju svoj životni kurikulum i koji su ostvarili svoj, a iz nekih razloga nisu redovni članovi akademije. Tu se sad javilo i to pitanje da li da se oni izjednače potpuno sa svim ostalim članovima akademije, tj. da postanu od izbora stalni kao što su svi ostali, redovni i dopisni itd. itd. Nakon rasprave u prvom čitanju prijedlog je bio da se ipak ide na jednu provjeru. Doduše to predlagač nije bio prihvatio, ali evo sad je nakon druge rasprave prihvatio, tj. da se ipak stavi jedna, jedan jedini reizbor nakon 10 godina. Time se naime upravo htjelo omogućiti ono što je moralo ispasti zbog primjedbe Odbora za Zakonodavstvo, tj. da se i mlađi članovi primaju kao članovi suradnici, tj. da se ne mora čekati konačna, definitivna, znanstvena ili umjetnička afirmacija takvog člana suradnika, nego da se mogu primati, dapače da je poželjno da se primaju i mlađi članovi koji obećavaju. Međutim, jasno čim je u pitanju obećavanje, obećanje ono se može i ne mora ostvariti. Prema tome smo zaključili da je ipak bolje da se uvede ova jedna recimo tako jedna provjera nakon 10 godina što je apsolutno dovoljno vrijeme da se taj da se taj mladi, mlađi znanstvenik može afirmirati, a time se izbjegava to ako hoćete pomalo čak i ponižavajuće slanje na reizbor već starijih afirmiranih znanstvenih radnika. Dakle, to je bila jedna primjedba u kojoj smo se na koncu složili. Amandman će biti prihvaćen kao što je rekao gospodin državni tajnik i tu više nema spora. Drugo je bilo pitanje sekundarno u ovom slučaju. To je pitanje trajanja mandata. Iz razloga koji meni nisu, nisam ih uspio zapravo ni odčitati, saznati. U jednom trenutku je to trajanje mandata predsjedništva skraćeno na tri godine. Vi znate da ima zemalja u svijetu gdje rukovodeće funkcije traju tri, pet godina itd. Međutim, kod nas je uvriježeno u svim kulturnim institucijama i kazališta i filharmonije i sve ostale kulturne institucije da je mandat 4 godine i čini mi se da je taj rok od 4 godine realan da bi jedna ekipa mogla ostvariti svoje zamisli i svoje projekte. Prema tome, tu smo isto prihvatili prijedlog ministarstva da se produži taj rok normalno, odnosno da se izjednači sa svim ostalim kulturnim institucijama, tj. da rok jedne uprave bude 4 godine i time se kažem daje jedna mogućnost da se kompletni ostvare svi ti njihovi planovi. Ja ovaj amandman neću čitati. Vi ste ga svi dobili tu, on je vrlo jednostavan. Ja sam ga već eksplicirao u mojoj intervenciji, samo kažem, pročitati ću zaključak da se predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj znanosti i umjetnosti uz amandman i taj zaključak je na odboru donesen jednoglasno. Hvala lijepo uvaženom kolegi zastupniku. I imam prijavu u ime kluba Hrvatske narodne stranke, uvaženi kolega Miljenko Dorić. Kolega Selem je rekao da sve što je trebalo je pojašnjeno. Amandman obrazložen, predlagač prihvatio i da nema potreba dalje obrazlagati. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, Hrvatska narodna stranka će podržati dakako ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji. Moram reći da je rasprava na matičnom odboru bila uistinu korektna, dugo smo raspravljali, predlagali smo razne izmjene, dopune, amandmane i konačno smo se dogovorili koja je po nama najprihvatljivija opcija. No evo, ja ću ovdje kazati nekoliko riječi vezano uz stav pojedinih kolega iz kluba HNS-a. Prije svega, mi smo za to da kada se ovakve izmjene i dopune donose da s vremenom budemo sve stroži, sve jasniji i da se jasno s time postigne sve veća razina kvalitete u radu ovakvih ustanova i mislim da je dobro da smo ovdje ostavili prostora da se 10 godina prate oni kolege koji će biti izabrani kao suradnici akademije, da se nakon 10 godina, ako su oni jasno ispunili sva ona očekivanja nakon drugog reizbora ostanu trajno u tom zvanju, što je i više nego korektno. No ostavili smo kolegice i kolege i prostora da ako je netko tko je prije 10 godina ostao iza vrata, ali je u 10 godina napredovao, puno više postigao, da u tom slučaju on ima šansu uskočiti u suradničko zvanje, a da onaj tko nije bio tako uspješan ipak mora mora odstupiti, što je mislim dobro, jedan takmičarski duh, ostavljamo prostor da se uistinu kolege znanstvenim kriterijima natječu, odnosno umjetničkim kriterijima natječu. Danas, pogotovo u području znanosti, mi koji se bavimo znanošću znamo da je vrlo lako pratiti uspješnost svakog znanstvenika kroz publikacije, kroz impakt faktor časopisima u kojima se objavljuju njegovi radovi, kroz broj citata itd., itd. Prema tome, sa velikom preciznošću možemo svačiji rad znanstveni evaluirati i to nam ovdje samo i omogućava da kroz ovakav pristup budemo korektni prema onima koji će sutra sjediti u Hrvatskoj akademiji. Što se tiče ovog drugoga prijedloga da se sa tri na četiri godine produži mandat, potpuno je razumljivo, složili smo se, to je uobičajeno. Međutim, ono što možda nisu kolege predložili, čini mi se da je akademija bila predlagatelj, a takva Vlada je kasnije preuzela, jasno da to samo procesuira. Obrazloženje nije bilo na mjestu jer je stajalo tamo da je tri godine prekratak rok, da se realizira projekt. Ni nije tri godine, postoji mogućnost reizbora, dakle ubiti je 6 godina ili sada 8 godina. Kolegice i kolege, 6 godina je dovoljno za projekt, a ono što se posebno jedna zanimljiva rasprava na našem klubu otvorila je bila oko toga da li ljudi u toj životnoj dobi trebaju uopće biti voditelji i raditi na projektu. Oni trebaju biti savjetnici u mnogim državama iza 60. godine se više ne dozvoljava da netko bude voditelj projekta. Ne, to mlađi ljudi moraju raditi za stolom eksperimentalno itd. Kolege, u godinama koje su spominjane na odboru svakako zaslužuju jedan drugi status i položaj u sustavu. Čak sam zamoljen da ovdje, evo s time ću završiti, iznesem i stav kluba HNS-a da bi možda trebalo u Saboru povesti i raspravu oko šire društvene uloge Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sada smo u kriznim godinama, u recesiji. Da li se akademija može kroz razna primijenjena istraživanja uključiti u ekonomski oporavak, gospodarski oporavak Hrvatske ili to mogu biti po njihovom izboru bazična istraživanja koja ne mogu neposredno i brzo pomoći u ovakvoj situaciji, mišljenja smo da bi i oni trebali kao i sveučilišta imati puno značajniju ulogu i da se i oni praktično uhvate u koštac sa nekim elementima gdje nam sigurno mogu pomoći. Ja ću samo spomenuti da sam prije 2 tjedna bio u Nizozemskoj na sveučilištu u Twenteu i oni su mi ispričali jednu priču koja se mene dojmila. godina kad je propadala tekstilna industrija u Nizozemskoj zbog silne konkurencije sa Dalekog Istoka, onda se sveučilište u Twenteu uhvatilo u koštac i dobilo zamolbu da osmisle način na koji će se zaposliti svi oni koji će ostati bez posla u tekstilnoj industriji. Koga prekvalificirati, koga doškolovati, koje su to industrijske grane koje mogu oni eventualno oni proširiti, a gdje svijet treba te, te i te proizvode i vjerujte mi, u vrlo kratkom roku je sveučilište u Twenteu osmislilo ne samo tu kadrovsku priču, već i koje gospodarske grane treba poticati, gdje davati subvencije, kome pomagati, koga zapošljavati na kojim poslovima i svi, doslovce svi su zaposleni u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Evo, to je razlog zbog čega smo i mi smatrali da bi i ovakve dodatke u raspravama o izvješćima HAZU-a i drugih naših institucija trebali također uključiti u sveopću evo, borbu za boljitak i gospodarski oporavak Republike Hrvatske.

na naše stolove izvješće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, godišnje izvješće i da će to biti jedna izvrsna prigoda da se upravo raspravi o ovome o čemu je kolega Dorić govorio. Hvala. Za riječ se dalje javio, prelazimo na pojedinačnu raspravu, uvaženi kolega zastupnik Nevio Šetić. Izvolite kolega Šetić. ova rasprava već sada pokazala da postoji visoki stupanj konsenzusa odnosno da je amandmanom Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu uglavnom sve nedoumice su raščišćene. Činjenica je da je sada zakonskom promjenom da su neke statutarne odredbe koje su u statutu akademije funkcionirale sada ojačane i činjenica da kada je riječ o doživotnom članstvu u akademiji onda imamo i ovaj četvrti suradnički oblik koji sada ima samo jednu provjeru nakon deset godina i uz redovite članove počasne dopisne to je sada i suradničko članstvo i s mogućnošću dakle u trajno ako se bude izabralo nakon deset godina. I to je upravo smisao amandmana. Ja sam se prijavio za raspravu jer sam sudjelovao u tim raspravama i u odboru ranije i to je otvorilo jednu polemičnost upravo da bi se stvorila jedna konkurentnost, jedna živost u natjecanju za funkcioniranje. Znači, da članovi koji budu kandidati za suradničko trajno da se onda i dokazuju. Istina je da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u svojim raznim fazama je odigrala ključne uloge, pa i danas igra. Ne smijemo zaboraviti da upravo oni mladi članovi koji nisu članovi akademije ali rade pri zavodima akademije kojih ima širom Hrvatske i gdje doista doprinose ukupnom znanstvenom i umjetničkom razvitku i spoznajanju. I činjenica je da kada gledamo s točke svih znanstvenih polja područja, iz područja umjetnosti onda akademija na jednom mjestu najviše toga integrira i čini mi se da je to jedan potencijal koji bi trebalo koristiti kao što smo i u raspravi čuli da se određena društvena pitanja razrješavaju. Ja ću reći za jedno iskustvo koje ja imam glede obrazovanja i najnovijih trendova i promjena koje zahtijeva kurikularna politika onda moram reći da se akademija ali i hrvatska sveučilišta tu se uključila u taj iznimno važan posao za hrvatsko društvo i modernizaciju našeg školskog sustava. I mogu vam reći da dinamičnost te rasprave, da upravo potiču te institucije što je jako dobro, što govori da ono temeljno značenje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti da bude potpora, snaga razvitku svoga naroda da se ovdje ostvaruje kroz iskustvo evo koje ja izravno imam. Dakle, neću dužiti. Podržavam donošenje ovog zakona i amandman Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu koji je ja mislim razriješio ove polemičke dvojbe i time mislim da smo apsolvirali ovaj zakon. I čini mi se da ovo usklađivanje još jedne jedne promjene a to je da mandat članova predsjedništva bude četiri godine da je to jedna uobičajena situacija u Hrvatskoj gdje su obično mandati na četiri godine, pa eto dobro da smo izborni mandat u Hrvatskoj nekako stavili u travanj svake četiri godine tako da imamo jednu kulturu toga ponašanja. Eto, uz ove napomene podržavam donošenje ovog zakona. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala uvaženom kolegi. I posljednja prijava za raspravu je uvaženi kolega Krešimir Ćosić. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Dozvolite nekoliko riječi o ovim manjim izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti iako se čini da su to možda kozmetičke ili manje značajne izmjene i dopune ovog zakona. Ja bih rekao da one imaju itekako svoj ja bih rekao dugoročniji karakter i važnije su možda nego što se na prvi mah čini. Prije svega, četverogodišnje trajanje mandata članova predsjedništva akademije umjesto dosadašnjeg trajanja mandata nije formalno nego osigurava daleko kvalitetniji, kontinuiraniji rad svih onih koji sjede u predsjedništvu. Kontinuitet rada, donošenja odluka na najvišim razinama, tj. na razini predsjedništva, akademije itekako je važno i mislim da to proširenje mandata sa tri na četiri godine itekako može imati kao rezultat kvalitetniji rad akademije u cjelini. Svakako mislim da ne pretjerujem kad kažem s obzirom na ono što znam o raspravama o ovom prijedlogu zakona da se pokazalo da je ovo drugo čitanje imalo itekako smisla, posebno kad se radi o pitanju statusa članova suradnika. Itekako je bilo ja bih rekao različitih rasprava, različitih mišljenja. Članovi suradnici nisu početnici, to su seniorni znanstvenici, profesori u trajnim zvanjima, redoviti profesori, znanstveni savjetnici itd. i za ljude sa takvim referencama možda se na prvi mah činilo da njihov reizbor nakon deset godina nema smisla. No međutim, sukladno raspravama, sukladno argumentima, sukladno ja bih rekao razumnim odlukama usvojeno je da se ipak na taj način ljudima koji ulaze u akademiju kao suradnici nakon deset godina omogući da svoj znanstveni kontinuitet i svoj znanstveni doprinos radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti verificira. Prema tome, pokazalo se da je drugo čitanje imalo smisla, pokazalo se da rasprava između odbora i ministarstva i akademije u ovom slučaju je bila u punoj mjeri opravdana i mislim da je to jedan dobar oblik suradnje koji rezultira kvalitetnim odlukama koje imaju potporu svih onih koji sudjeluju u tom procesu bez obzira kojoj stranci pripadali. Mislim da to zaslužuje pohvale. I na kraju bih samo rekao slijedeće, status Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u našoj javnosti u svakom je slučaju nešto što ne zadovoljava sa aspekta potreba društva. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je stožerna znanstveno-istraživačka itd. institucija u Republici Hrvatskoj i nedopustivo je da se u akademiji dešavaju neki važni međunarodni skupovi sa dugoročnim značajem za Republiku Hrvatsku bez ikakvih medijskih reakcija, bez ikakvog medijskog interesa. Ne želim iskorištavati ovu raspravu da bi se na bilo koji način žalio, nije to moj interes ali ću samo upozoriti na jedan vrlo koristan Okrugli stol od 27. ožujka koji su zajedno organizirali Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za naftu, NATO-ova parlamentarna skupština, Pododbor za transatlanske odnose i izaslanstvo Hrvatskoga

korisna, vrijedna rasprava u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bez ikakvog odjeka u hrvatskim medijima. Energetska sigurnost, energetska budućnost Republike Hrvatske i rasprava o temi u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, siguran sam, je predmet koji je zasluživao odgovarajuću medijsku pažnju, ali to nažalost nije prvi i jedini slučaj, ali nadam se da će toga biti sve manje u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Prijave za raspravu smo iscrpili. Da li predstavnik predlagatelja želi još nešto dodati? Izvolite, gospodine tajniče. Poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Evo samo kratko. Zahvalit ću se zaista kao što je uvaženi zastupnik, gospodin Ćosić rekao, konstruktivnim diskusijama i bilo je apsolutno korisno što je išlo u dva čitanja jer mislim da je ovaj prijedlog daleko bolji nego što je bio u početku. Evo još jednom zahvaljujem i druge teme koje će biti sa znanosti i obrazovanja mislim da bi isto tako mogli diskutirat na odgovarajućim odborima. Još jednom najljepša hvala. **Friščić, Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Rasprave su završene.